Kohalolijaks registreerus 83 Riigikogu liiget, puudub 18.Nüüd, head kolleegid, on võimalus anda üle eelnõusid ja arupärimisi. Annely Akkermann, palun!

rahanduskomisjoni nimel üle anda Riigikogu otsuse eelnõu Toomas Tamsare Eesti Panga Nõukogu valdkonna asjatundjast liikmeks nimetamiseks. Eelnõu menetlemisel esindab rahanduskomisjoni edaspidi Jaak Aab. See on minu poolt kõik. Rohkem soove ei ole. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe otsuse eelnõu. Enne, kui saame minna päevakorra juurde, on küsimus istungi läbiviimise reeglite kohta. Igor Taro, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Mul on küsimus selle nädala päevakorra menetluse kohta. Eile jättis Isamaa esimees Urmas Reinsalu mulje, et nad on fraktsiooniga tagasi võtnud mõned arupärimised.

Minu mäletamist mööda võeti tagasi kolm-neli-viis EKRE esitatud arupärimist, ehk need on langenud menetlusest välja. Lisan repliigina, et see ei olnud väga konstruktiivne. Me olime kavandanud juhatusena ikkagi pika tööpäeva. Ja teadupärast kõigile peaks olema teada, kuidas me päevakorda kokku paneme.

Kas siit kostus nüüd mingi pahameel? Kui on päevad pikaks läinud, on olnud pahameel, ja nüüd, kui läks päev lühemalt, on jälle mingisugust sihukest torinat kuulda. Milles asi?

sinu kord tuleb. Ja ööistungite korral on meil väga raske planeerida oma muud elu ja olu. Aitäh! Hea kolleeg, kui arupärimisi on normaalsel hulgal, siis tõepoolest on tava olnud see, et lepitakse arupärijatega kokku,

Helle-Moonika Helme, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Mul on väga hea meel, et te ei ole nii napisõnaline, nagu oli eile Riigikogu esimees Lauri Hussar. Kui me küsisime protseduurilisi küsimusi, siis ta lihtsalt ei vastanud, [vaid] ütles, et see küsimus ei ole seotud istungi läbiviimise korraga. küsin siis teie käest. Meil oli siin eile selline debatt, kus kõigepealt Erkki Keldo protesteeris – ma saan aru, et ta vist protesteeris, igatahes võttis ta sõna selle kohta –, et Urmas Reinsalu ja Isamaa võtsid oma

Ja ma juba näen, et nii Eesti 200 kui ka sotsiaaldemokraadid – tõsi küll, üksnes retooriliste poosidega – on hakanud sellest juba mingil moel taanduma. Ma usun, et ka Reformierakonnas – küllap Toomas minu sõnu kinnitab – on hakanud toimuma teatud sisemine dünaamika. Nii et ma ei karda mitte oma küsimuste kvaliteeti, vaid ma tahan loota sellele, et tulevikus, õige pea, saabub aeg, kui vastajad ka distantseeruvad sellest poliitikast, mida nad on olnud sunnitud siin viimastel kuudel ellu viima.Nii et see oli minu sisuline selgitus Igor Tarole, kus need huvitavad arupärimised õhus on. Nad ootavad oma aega, sest ajastatus on kõige olulisem. Aitäh, hea kolleeg! See ei olnud protseduuriline küsimus, küll aga selge poliitiline avaldus. Aitäh, Urmas!Head Head kolleegid, läheme tänase päevakorraga edasi. Kõigepealt teated. Täna pärast täiskogu istungi lõppu toimub siin istungisaalis Eesti‑Austraalia parlamendirühma moodustamise koosolek, kokkukutsuja Peeter Tali. kolleegid! Tänase istungi päevakorras on kolm punkti, mis on kõik usaldusküsimusega seotud. Kuna usaldusküsimusega seotud eelnõude menetlemisest täiskogus on maalitud teadlikult

tavapärasest teisest lugemisest. Kui tavapärase teise lugemise korral teeb ettekande komisjoni esindaja, siis antud juhul teeb seda Vabariigi Valitsuse esindaja, minister. Teiseks, iga Riigikogu liige saab esitada ettekandjale kuni suulist küsimust. Taas kord, täpselt samamoodi nagu tavapärasel teisel lugemisel ei [ole ka nüüd] ühtegi piirangut, ühtegi ahistamist. Seejärel saavad sõna võtta kõik, eranditult kõik Riigikogu liikmed. Taas kord, täpselt samamoodi nagu tavapärasel teisel lugemisel. Lisaks sellele saavad sõna võtta ka komisjonide ja fraktsioonide esindajad. Taas kord, täpselt samamoodi nagu tavapärasel teisel lugemisel, ei ühtegi erinevust. Ja loomulikult on võimalus võtta sõna ka Vabariigi Valitsuse esindajal.

ikkagi jõutud menetleda neid muudatusettepanekuid, neid on hääletatud, on võetud seisukohad. Aga samas ei pruugi olla [menetletud] kõiki, sellepärast et juhtivkomisjoni volitused lõpevad sellest hetkest, kui Vabariigi Valitsus on teinud otsuse siduda [eelnõu] usaldusküsimusega. Kui komisjon selleks hetkeks ei ole sinnamaale jõudnud, siis otse loomulikult

Te väitsite, et tegelikult on tegemist üsna positiivse nähtusega, [sest] arutelud toimuvad, eelnõu arutatakse. Aga samas, ma mäletan, et avaistungil ütles Eesti Vabariigi president, et tegelikult midagi väga positiivset selles ei ole. Ja nüüd teie väide oli, et see on selline valelik informatsioon. Keda uskuda, austatud istungi juhataja, kas teid või Eesti Vabariigi presidenti? Aitäh, hea kolleeg! Ma soovitan uskuda mõlemaid. Ma ei näe ka selles erilist antagonismi, sellepärast et usaldusküsimusega sidumine on põhiseadusest tulenev võimalus. Ja ma söandan väita vastupidi: esitada 2700 muudatusettepanekut obstruktsiooni eesmärgil – see ei ole põhiseaduspärane. Helle-Moonika Helme, palun! Aitäh! Eile tuli parlamendi liikmetele Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonnalt üks kiri, mille sisu oli korra tagamine parlamendi istungil. [Kirjas] antakse meile ülevaade sellest, milliste vahenditega, sealhulgas sanktsioonide abil, tagatakse kord Läti, Hispaania, Saksamaa ja Suurbritannia parlamentide

Võtaks siis muus osas ka. Äkki te avaksite meile natukene seda tausta, miks selline kiri tuli ja mis selle kirja eesmärk on. Hea kolleeg! Ma pole kuidagi [sellega] seotud ega ole ka teadlik selle töö tellimisest õigus- ja analüüsiosakonnast. Aga ma ei näe väga suurt sisulist probleemi. Minu hinnangul võib-olla paaril-kolmel korral siin saalis selle istungjärgu ajal on kord natukene käest ära läinud, aga see ei ole selline probleem, mille pärast me hetkel ja tänase päevani peaksime liigselt muretsema.

midagi kardinaalselt muutma hakata. Me oleme saanud enam-vähem hakkama. On tuliseid vaidlusi olnud, aga oleme suutnud need ära klaarida. Ja viimane küsimus istungi läbiviimise reeglite kohta. Õnne Pillak, palun!

kahel korral on neid eelnõusid komisjonis arutatud ja kõikide fraktsioonide esindajad on [aruteludes] osalenud. Pluss, meil on väga sisukad protokollid, mis on kõigile saadikutele avalikult kättesaadavad. [Väide], et neid eelnõusid ei ole sisuliselt arutatud või muudatusettepanekuid läbi vaadatud

tutvustamist saalis, on ikkagi väga-väga vale. Kui tõepoolest piisaks protokollist, siis meil ka tavapärase menetluse formaadis komisjoni ettekandja siin ei seisaks. Nii et tegemist on ikkagi debati piiramisega. Ma juhin teie tähelepanu, et see on väga-väga oluline [erinevus] tavapärase menetluse ja valitsuse usaldusega seotud menetluse vahel. Hea kolleeg, ma jään viisakalt eriarvamusele. Veel kord, kui debatt pole võimalik või debatt pole sisukas, siis tuleks vaadata peeglisse neil, kes debatti veavad. Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh, hea kolleeg! Debatti või teise sõnaga väitlust peavad ikka kaks osapoolt, nii et mõlemad peavad siis peeglisse vaatama. Aga mina küll ei ole väitnud, et sotsiaalkomisjonis ei ole [eelnõusid] arutatud. Ma ei ole isegi sotsiaalkomisjoni nimetanud siin. Mina väitsin, et erinevates komisjonides ei ole neid põhjalikult arutatud ja enamikus komisjonides ei ole ka hääletatud neid muudatusettepanekuid. Te sujuvalt ütlesite, et neid on menetletud. Mina ei ole öelnud, et neid ei ole menetletud. Komisjonides on ära märgitud, et nii ja nii palju muudatusettepanekuid ühe või teise eelnõu kohta on tehtud, ja komisjonid on menetlenud neid erinevalt.

arvestada mõnede muudatusettepanekutega või mitte arvestada, teha ise muudatusettepanekuid. Ja pärast seda, kui eelmisel neljapäeval valitsus selle otsuse langetas, pole ka komisjonides tutvustatud seda protseduurikat ja käike. [Seda pole tehtud] enamikus komisjonides, julgen ma arvata, selline informatsioon mul on. Aga ma ei väida, et kõigis [komisjonides]. Võib-olla mõni üksik komisjon siiski esmaspäeval sellega tegeles, aga enamik ei tegelenud. See on minu väide. Ja vastab tõele ka kolleeg Korobeiniku jutt, et tõenäoliselt me ei saa teada ega ülevaadet nendest

et juhtivkomisjoni ülesanded on läinud üle Vabariigi Valitsusele. Nii et komisjonil peale seda ei olegi enam ruumi millegi üle arutleda. Nii et ma väidan, et seda ruumi ja seda kohta isegi ei ole. Informatiivses mõttes võib seda loomulikult teha, aga seadusandlikus mõttes kindlasti mitte. Ja nüüd kindlasti kõige olulisem. Enne aga teen olulise täpsustuse:

Lepime kokku niimoodi, et me läheme [praegu] selle eelnõu menetlemise juurde. Ma palun kantseleil seda täpsustada, enne kui me jõuame hääletuste juurde või enne kui me jõuame läbirääkimiste juurde. Enne kui me jõuame läbirääkimiste juurde, me anname väga selge selgituse ja põhjenduse.

kui me läheme läbirääkimiste juurde, me anname selle kohta selgitusi, informatsiooni.Aitäh teile, head kolleegid! Aga nüüd saame minna selle päevakorra juurde. Vabariigi Valitsuse algatatud sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 295 (usaldusküsimusega seotud eelnõu) teine lugemine. Ettekandjaks palun Riigikogu kõnetooli sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. Palun! Austatud istungi juhataja! Austatud Riigikogu liikmed!

ja mul on päris hea meel ka neid muudatusettepanekuid teile tutvustada. Alates muudatusettepanekust nr 4 kõlavad muudatusettepanekud järgmiselt: "Käesoleva seaduse §‑s 140 nimetatud sotsiaaltoetust on õigus saada isikul, kes on asunud Eestisse elama enne 2024. aasta [2]. jaanuari."

esimest lugemist Riigikogus ka kaks istungit. Erinevatele puudutatud sihtrühmadele saadeti välja kirjad ja [anti] võimalus arvamust avaldada. Seda võimalust kasutasid mitmed osapooled, teiste hulgas Eesti Linnade ja Valdade Liit ja pensionäride ühenduste liit. Lisaks tegi muudatusettepanekud sotsiaalkomisjonile muudatusettepanekute tähtajaks Sotsiaalministeerium. Nüüd nendest muudatusettepanekutest täpsemalt. Esimene muudatusettepanek, millega arvestati – ja ma rõhutan, et valitsuse esitatud eelnõus on arvestatud kõikide sotsiaalkomisjonilt positiivse toetuse saanud muudatusettepanekutega –, puudutab eelnõu pealkirja ehk on tehnilist laadi. Pealkirjast jäeti välja viide eelnõu sisule, piirduti vaid [sõnadega] sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus.

väljume nii-öelda katseperioodist või pilootperioodist käesoleva aasta lõpus ning erivajadusega inimesed, kes pikaajalist kaitstud tööd on saanud seni pilootprojekti raames, hakkavad seda edaspidi saama toetatud töö

seotud sotsiaalkomisjonis tõusetunud teemade ringiga, mis puudutab kojukande tegemist inimestele, kes on seda taotlenud ja kellel on selleks õigus. Üldjuhul me räägime liikumis[takistusest], aga võivad olla ka muud põhjused. Sotsiaalkomisjon otsustas selle sätte või regulatsiooni osa eelnõust välja jätta ja täpselt sellisel kujul on see eelnõu teile esitatud. Nüüd täpsemalt ka nendest muudatustest, mis puudutavad rehabilitatsiooniteenust. Muus osas on eelnõu jäänud samasuguseks, nagu ta oli esimesel lugemisel

et toetatud töötamise teenust saaks osutada mitte ainult juriidiline isik, eraõiguslik juriidiline isik, ja kohalik omavalitsus, vaid

loodud spetsiaalselt puuetega inimestele ja mis on olnud loomisest alates Sotsiaalministeeriumi valitsemisala hallatav asutus. Muudatus on see, et Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus viidi üle ja toimetab käesoleva õppeaasta algusest Haridus‑ ja Teadusministeeriumi hallatava asutusena. Ja kui seni oli sellel asutusel võimalik saada

asutusest] Sotsiaalkindlustusameti lepingupartner, nagu kõik teised toetatud töötamise teenust pakkuvad asutused. Neid asutusi on kokku 86. Järgmine muudatus on seotud sellega, et me loome ligipääsu kõikidele nendele inimestele, kellel on töötukassa poolt piiratud piiratud töövõimet, olgu see siis osaline või täielik, ja lubame nad toetatud töötamise teenusele. Võib-olla natukene detailsem, aga siiski oluline muudatus on ka see, et toetatud töötamise teenuse osutajate juures võivad töötada ka erivajadustega inimesed, kellel on osaline töövõime, ja nendega on võimalik ka töölepingut sõlmida.

tulenevalt nende tegelikust ja sisulisest tegevusest. Astangu on kutserehabilitatsiooniasutus ehk pakub kutseõpet erivajadustega inimestele ja Maarjamaa Hariduskolleegium osutab kinnise lasteasutuse teenust, mis on sotsiaalhoolekande seadusega reguleeritud sotsiaalteenus. Asutuse üleandmine oli planeeritud varem[, aga] kahjuks sellega erinevatel praktilistel põhjustel õigeaegselt hakkama ei saadud ja seetõttu on vaja ka [eelnõu] jõustumise aeg edasi lükata 2025. aasta 1. juulini.

1–7 ja 12 ning § 3 jõustuvad üldises korras. Ma rõhutan, et selle eelnõu muudatused on eeskätt seotud erihoolekande klientidele toetatud töötamise teenusele juurdepääsu tagamisega ja muudatus, mis sotsiaalkomisjonis toetust leidis, on seotud kojukande muudatuse ärajätmisega. Ehk

Ma olen valmis küsimustele vastama. Suur tänu, lugupeetud minister, väga selge ja põhjaliku ülevaate eest! Evelin Poolamets, palun! Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Loen siit, et 295 SE seotakse usaldusküsimusega, kuna eelnõu on seotud 2024. aasta riigieelarve seadusega. Kas seda võib tõlgendada nii, et kõik, mis on seotud 2024. aasta riigieelarvega, ongi seotud usaldusküsimusega? Kas see, kui miski on seotud eelarvega, tähendab, et seda võib ka kohe usaldusküsimusega siduda? Aitäh, lugupeetud

ka riigieelarvega seotud eelnõud vastu võtab. Loomulikult need eelnõud, mis on riigieelarvega seotud, määratlevad oma tööprotsessis Rahandusministeerium ja valitsus. Aga kui me räägime mõne makse vähenemisest, suurenemisest, aluste muutmisest, siis sellisel juhul on tõepoolest tegemist 2024. aasta riigieelarvega seotud eelnõuga, mille vastuvõtmine on eelduseks riigieelarve seaduse vastuvõtmisele. Seega ei ole valitsusel teist võimalust, kui menetleda ära need eelnõud, mis on riigieelarvega seotud, ja siis tulla Riigikogus riigieelarve seaduse menetluse juurde suures saalis. Kert

Aitäh! Riik hoiab sellega kokku umbes 100 000 eurot. Nii nagu [eelnõu] esimesel lugemisel ja ka sotsiaalkomisjonis sai räägitud: eeskätt me hoiame kokku

demokraatiat, lihtsalt arvates, et me kasutame oma legitiimset võimalust hääletada või siis mitte [hääletada] kuidagi selliselt, mis valitsusele ei meeldi. Kas keegi Vabariigi Valitsuses on mõtetelugeja või selgeltnägija või lihtsalt arvas, et seekord läheb nii? Ja kuidas saab olla selline meelevaldne arvamine aluseks parlamentaarse demokraatia rikkumisele

selgitanud, mismoodi on kõnealust eelnõu menetletud sotsiaalkomisjonis, mismoodi on kaasatud erinevaid puudutatud osapooli. See tähendab seda, et selle konkreetse eelnõu puhul, millest me täna räägime, on tehtud korrektne kaasamine, septembri lõpust saadik on sotsiaalkomisjonil olnud selleks aega ja võimalust. Mul on väga hea meel, et ka EKRE fraktsioonil oli võimalus oma muudatusettepanekud esitada. Hinnanguid ma ei andnud, küll aga julgen öelda, veel kord, et et kõiki muudatusettepanekuid ei ole mitte kunagi suures saalis sisuliselt arutatud. Selleks on komisjon, kus on igal fraktsioonil oma liikmed ja esindajad, kelle kaudu seda on võimalik arutada. Usaldusega sidumine on valitsuse kollegiaalne otsus. Ja arvestades, et muudatusettepanekuid kogumis on enam kui 2500, siis tuginedes Toomas Kivimäe arvamusele, võib kesta selle [eelnõu] menetlemine Riigikogus

sisu või teksti. See puudutab üldist juhtimisolukorda, kuna see eelnõu on seotud Vabariigi Valitsuse usaldamisega, nii nagu veel seitse eelnõu. Sama protsess oli meil ka kevadel-suvel, kui [usaldusega] seoti kokku seitse eelnõu. Loomulikult obstruktsioon ei ole asi iseeneses, vaid ta on reaktsioon teatud juhtimisotsustele.

Suur aitäh! Ma kardan, et mina ei ole küll see inimene, kes saaks 101 parlamendiliikmele soovitada, kuidas käituda või mida teha. Loomulikult saan mina valitsuskabineti liikmena teha oma tööd nii hästi, kui ma oskan, ja sotsiaalvaldkonnas olen ma seda püüdnud teha. Teie viitasite reaktsioonile, [sellele], et obstruktsioon on millegi tulemus. Ilmselt me räägime ahelreaktsioonist, sest ka usaldushääletus on millegi tulemus. Suur

Aitäh küsimuse eest! Ma olen väga tänulik sotsiaalkomisjonile, kes teeb oma tööd tähelepanelikult ja kaasab ka huvirühmasid. Tõepoolest, nii linnade ja valdade liit kui ka pensionäride ühenduste liit liit täheldasid, et võib halveneda mõnede inimeste olukord, kus on põhjendatud samaaegselt nii kojukanne kui ka mõne teise toetuse puhul pangaarvele laekumine. Komisjoni muudatuse tulemusena eelnõus, mida me täna menetleme, enam seda sätet, mis kuidagigi piiraks kojukannet. Siim Pohlak, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea minister! Ma tuleks korra kõigepealt selle usaldusküsimuse juurde. Te küll ütlesite, et see on ahelreaktsioon, aga minu meelest ikkagi vaadata selle probleemi põhjust. Suures pildis on tegemist valitsusega ja koalitsioonilepinguga, kus kirjapandu on tehtud rahva mandaadi vastaselt, rahvale lubatu vastaselt. Ehk siis tegelikult ei lubanud Reformierakond maksutõuse, ei rääkinud sõnagi maksude tõstmisest

opositsioon kasutab obstruktsiooni, et ära hoida sellised Eesti inimeste jaoks täiesti vastuvõetamatud otsused, mida te soovite läbi viia. Ma arvan, et siin ei tohiks küll kuidagi viltu vaadata opositsioonile. Me kasutame ainukest võimalust või relva, et ära hoida otsuseid, milleks ei ole mandaati saadud – maksutõusud ja kogu see eelarve, mis tegelikult kahjustab Eesti majandust ja ka halvendab inimeste toimetulekut. Aitäh küsimuse eest!

koostöös koalitsioonipartneritega kokku pandud nii koalitsioonilepe kui ka Vabariigi Valitsuse tööplaan. Juhindudes sellest, iga valitsuse liige teeb oma igapäevast tööd. Aitäh küsimuse eest! Aitäh, lugupeetud eesistuja! Lugupeetud minister! Me kõik teame, et majanduskriis kogub jõudu ja mitte ainult Eestis, vaid ka paljudes lääneriikides ja mujal maailmas. Ja me teame ka seda, et selle kriisi ajal on alati üks selline reeglipärasus, et kõige esimesena satuvad löögi alla välispäritolu isikud, eriti hilisimmigrandid – küllap te olete [sellega]

kes [toetusest] ilma jääb? Ma pean selgitama, et tegemist on sotsiaalhoolekande seadusest tuleneva toetuse liigiga, mida makstakse inimestele vanaduspensioni ajal ja siis ka rahvapensioni määras.

pensioni mõnest teisest riigist. Nii et selles mõttes, rahalises mõttes, ei halvene mitte kellegi olukord. Riina Solman, palun! Riina Solman, palun! Aitäh, austatud Riigikogu aseesimees! Lugupeetud minister! Te kas eksite

huvirühmi sellesse küsimusse kaasatud ei ole. Sotsiaalkomisjonis käisid Sotsiaalministeeriumi esindajad ette kandmas teie plaanidest, samamoodi käis puuetega inimeste koda, aga osapooli, keda see toetatud töökoha ärajäämine – rõhutan, ärajäämine! puudutab, kaasatud ei ole. Olen ise teinud ettepaneku avalikul istungil seda arutada, huvirühmi kaasata. Sellega on venitatud, et te jõuaksite täna siia saali parlamentaarset arutelu tasalülitama. Küsimus on: kas

Aitäh! Vastus on ei. Kui Euroopa sotsiaalfondide või Euroopa rahastusperiood lõpeb, siis lõpevad ka need tegevused, mis on sellega seotud. Euroopa rahastuse üks rahastuse üks põhimõtteid on see, et järgmisesse perioodi täpselt samasuguseid tegevusi üle ei viida. Just seepärast oli vajalik riigieelarve läbirääkimiste käigus erihoolekandeteenuse rahastamine

ja tuleb välja, et eelnõu eesmärk on luua riigi rahaliste ressursside säästlikuma kasutamise võimalused tagasipöörduja toetuse uute määramiste lõpetamise kaudu. Tõepoolest, kui me raha ei maksa, siis me säästame eelarvet. Ja samas, selle tagasipöörduja toetuse maksmise lõpetamise tagajärjel puudub vajadus arendada

tagasipöördujad ja vanaduspensioniikka jõudnud –, toetust, kuid me maksame seda rahvapensioni nime all. Ehk keegi ei jää abist ja toetusest ilma.Mis

IT‑lahendustes ei ole kunagi lõplik, sest tehnoloogia liigub eest ära. Ja ma pean teile ütlema, et ka need otsused, mida valitsus toob parlamenti, parlament ise algatab, aga mis siin majas otsustatakse,

kui pikalt võib minna menetlusega, kui järgiksime seadust, ja andnud oma sisendi Vabariigi Valitsusele, mistõttu Vabariigi Valitsus on otsustanud hulga eelnõusid panna usaldushääletusele. Aga tegelikkuses, isegi kui kogu menetlusprotsess võtaks aega kuus kuud, see võimalus on meile põhiseadusega antud ja tõepoolest, sellele järgneksid märtsis erakorralised valimised, mis olekski lahendus praegusele punnseisule. Äkki toote põhiseadusest näite, mis ütleb, et Vabariigi Valitsusel on õigus või suisa kohustus hoida ära erakorralisi valimisi, kasutades selleks sisuliselt ebaseaduslikke, demokraatiat õõnestavaid massilisi usaldushääletusi. Ma tuletan meelde, et erakorralised valimised on põhiseaduses ette nähtud täiesti legaalne võimalus. Aitäh,

No andke andeks, see ei saa olla mitte eesmärk, see saab olla ainult vahend. Eesmärk peab olema see, et Eesti inimeste heaolu kasvaks, et meie majandus edeneks, et Eesti riigil ja kõigil meil siin läheks hästi. See saab olla ainukene eesmärk, mitte see, et teie olete oma eelarve saanud tasakaalu. Ja kui me vaatame nüüd seda seletuskirja, siis noh, absoluutselt igasugused mõjuanalüüsid puuduvad, igasugused põhjendused puuduvad, miks mingisugust asja

Aitäh! Ma korrigeerin: ma ütlesin, et Reformierakonna valimisprogrammis [lubati] riigi rahandus korda [teha]. Mis puudutab mõjuanalüüse, siis piisav mõjuanalüüs, mida nendeks muudatusteks on tarvis, ka toodud. Ma kordan üle. Me räägime sellest, et meil on 38 inimest, kes saavad tagasipöörduja toetust, ja nad saavad toetust ka teise riigipoolse toe[tuse] nime all, milleks on rahvapension. Millist täiendavat mõjuanalüüsi on vaja, kui inimesed saavad jätkuvalt abi ja tuge samas vääringus, mis muu hulgas on igal aastal indekseeritav ja kasvav?Teine muudatus, mis puudutab ühe pangakonto kasutamist, on täiesti elementaarne. Me kõik suhtleme riigiga, me oleme andnud riigile oma kontaktandmed. Täpselt samamoodi on mõistlik riigil eeldada, et inimene suhtleb ühe pangakonto

teie vastusest. Loomulikult, teil on õigus, kui te möönate, et konflikt on alati kahe osapoole vahel: üks osapool astub sammu, teine teeb vastusammu ja see aina eskaleerub ja eskaleerub. Antud juhul küll esimene samm tuli Vabariigi Valitsuselt, kõik

Jaa, aitäh! Kõigepealt see kommentaar. Ärge pange mind sellisesse olukorda, ärge provotseerige mind selleks, et ma peaksin [hakkama] kaitsma ja tulema sellesse diskussiooni: aga kes tegi enne?

Me räägime sotsiaalhoolekande muutmisest – kas see on kahjulik? Riina Sikkut tuleb järgmiste eelnõudega ja räägib inimestele terviseteenuste paremast pakkumisest. Kas neis eelnõudes tõesti ei ole midagi, mis aitab inimesi? Jaa, aitäh! Kõigepealt Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja! Kõigepealt ma kasutan võimalust vastata teie küsimusele. Võib-olla oli see mõeldud retoorilisena, aga siiski. Lugupeetud minister. Vaadake ausalt nendele eelnõudele otsa ja öelge, kas need pole Eesti inimestele kasulikud. Jah, vaatame riigieelarvele ausalt otsa ja ütleme, et need pole Eesti inimestele kasulikud. Ja sellepärast me nendele vastu olemegi, sellepärast et eelarve ise ju lähtub juba kõikidest nendest maksutõusudest, mida te olete läbi surunud

Palun! Märkused siis, kui olete saalist väljas. Palun mikrofon Varro Vooglaiule, üks minut aega küsimuse esitamiseks. Palun uuesti mikrofon Varro Vooglaiule. Suur tänu! No tõtt-öelda oleks tegelikult väga tänuväärne, härra Kivimägi, kui te Jürgen Ligiga sel teemal natuke lähemalt räägiksite, sest ta pidevalt segab küsimuste ajal kõva häälega valjult rääkides ja niimoodi ei ole võimalik normaalselt küsimust sõnastada.

Aga minu küsimus seondub sellega, mida te mainisite oma ettekandes. [Te ütlesite], et osaliselt on see seadusemuudatus tingitud eesmärgist hoida ära kuni miljoni euro ulatuses andmebaasi töid. Ma olen ka varem pannud tähele, et kui siin on räägitud mingisugustest seadusemuudatustest, siis kolossaalsed numbrid pidevalt kerkivad esile igasuguste andmebaasi töödega seonduvalt. Kas te saaksite selgitada, kes neid andmebaasi töid teeb, millistel alustel nende eest makstakse ja kuidas see protsess üldse käib, et me nii kolossaalsete numbriteni jõuame? Miljon eurot sellise muudatuse eest, mis tundub üsna pisike. Aitäh! Seda miljonit ma ei maininud mitte ettekandes, vaid mainisin vastuses. Sotsiaalkindlustusamet on teenuse omanik, tema teeb selle teenusega seonduvalt

kogu selle koosseisu lõpuni? Aitäh! Ma ei saa rääkida siin kogu valitsuse eest, kui valitsuses ei ole selliseid otsuseid tehtud, ja ei ole tehtud selliseid otsuseid. Seega ma saan rääkida iseenda eest ja sellest meeleolust, mis valitsuses on. Ehk võimalikult vähe, on vastus. Ants Frosch, palun!

Esiteks, kes hindab, et elukohas on pangateenus raskesti kättesaadav ja millistele kriteeriumidele see raskesti kättesaadavus peaks vastama? Teiseks, küsimus selle kohta, et kojukanne jätkub avalduse alusel. Minu lähenemine oleks teistpidine: kojukande kehtiva korra muutmine võiks olla siiski selle avalduse alusel, mille esitab isik, kes soovib seda kojukande korda muuta. Tõesti, nendel ääremaal elavatel vanainimestel ei ole lihtne oma pensioniraha kätte saada. Aitäh

Siim Pohlak, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea minister! Te siin ühes vastuses ütlesite, et valitsusel on kohustus hoida Eesti elu toimimas. Praegusel juhul on küll kahjuks läinud vastupidi. Reformierakonnast on saanud Eesti elu normaalse toimimise suurim pidur. Ja kui te väidate vastupidist, siis mulle tundub, et te olete kahjuks lihtsalt võõrdumas reaalsest elust. Eesti inimesed vaesuvad. Värsked uuringud eelmisel nädalal tulid välja ja [näitasid], et paljulapseliste perede vaesusrisk on kasvanud,

18–24‑aastastest noortest, samamoodi üksi elavad, ja 10% üksikvanematest – need on kõige keerulisemad sihtgrupid. Loomulikult on lasterikastel peredel ka väga keeruline, meil kõigil on tegelikult keeruline selles olukorras, kus eeskätt just teadmatus tuleviku ees tekitab raskusi, aga ka igapäevased sissetulekud ei kata enam ära neid kulutusi, mis inflatsioon on tekitanud. Teisalt, septembrikuus inflatsioon oli 4–5%, aga palgad olid tõusnud 10–12% Eestis tervikuna. Kõik ei ole ka kõige mustemates värvides. Kert Kingo, palun! Kert Kingo, palun! Tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Hetkel säilib endiselt, vähemalt seletuskirja kohaselt, pensioni kojukanne, küll aga piiratakse seda isikutel, kellel on pangakonto olemas. Äkki räägime [ühe] asja ka lahti. See

järgmist. Kui Sotsiaalministeeriumi ametnikud tutvustasid meile sotsiaalkomisjonis toetatud töökohtade rahastuse kadu, muu hulgas tänati ministrit nagu nõukaajal, et minister on nii suur ja üllas, et ta suutis 170 töökohale siiski selle raha leida – seda oli tõesti naljakas pealt vaadata

mis puudutab puuetega inimeste kojaga [sõlmitud] lepingut, mille abil nad toetasid inimesi nii töövõime

periood sai läbi ja me oleme arutanud puuetega inimeste kojaga ning andnud lubaduse, et me Sotsiaalkindlustusametis ja töötukassas püüame inimkeelseid selgitavaid lisasid otsustele juurde panna, et inimesed ei vajaks täiendavat nõustamist. Palun vaikust saalis! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Minu küsimus tuleneb teie vastusest minu heale kolleegile Leo Kunnasele. Oma vastuses te väljendasite mõtet, et minu kolleeg seadis teid mingis mõttes ebakorrektsesse olukorda. Sellest ka minu küsimus. Esiteks, ükski eelnõu rohkemal või vähemal määral, ükski siin ruumis vastu võetud eelnõu ei ole ilma mõjuta teistesse valdkondadesse. Ja selle üldine pilt muidugi väljendub rahva üldises olukorras. Eelnõud on samas õigusruumis. Ja teine põhjus, miks teie käest küsida Vabariigi Valitsuse plaanide kohta, on see, et te olete valitsuse liige. Nii et küsimus on, kellelt siis veel küsida, kui mitte teilt. Aitäh! Ma selles mõttes küll parandaks, et ma üritasin väljendada pigem ebamugavust. Ma küll ebakorrektseks Leo Kunnase küsimust ei pea, aga mina tundsin ebamugavust, see on tõsi. Ja ma kordan veel kord, et valitsuse nimel ma saan rääkida otsustest, mida on valitsuskabinetis arutatud või istungil otsustatud. Ja ma saan peegeldada hoiakuid, mis vestlustest on läbi käinud. Kui me räägime usaldushääletusega sidumisest, siis hoiak on

Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Ma küsin jätkuks oma eelnevale küsimusele. Ma tean, et justiitsvaldkonnas tegeleb erinevate IT-lahenduste väljatöötamise ja ajakohastamise haldamisega RIK ehk riiklik infosüsteemide keskus. Kas sotsiaalvaldkonnas on ka olemas mingisugune sarnane riiklik asutus? Vabandage minu ignorantsust, kui see on iseenesestmõistetav ja ma peaksin seda teadma. Kui on, siis Kui on, siis miks tellitakse neid arendustöid eraettevõtetelt? Ja teiseks, kui ei ole, siis miks ei ole? Ja sellega seonduvalt ma mõtlesin küsida veel seda, et kui te Sotsiaalministeeriumi valdkonnas otsisite kulude kokkuhoiukohti,

infoturvet ja ka IT-töökohtade loomist. Ehk füüsilised töökohad nendele riigiasutustele, kellel IT-majasid ei ole. Need tegevused mõnevõrra erinevad.Ja ma olen täiesti nõus sellega, et tuleb vaadata kõikide allasutuste sisse, sealhulgas TEHIK ja minu valitsemisalas ja vastutusel ka Sotsiaalkindlustusamet. Ja ma kinnitan, et Sotsiaalkindlustusametil reorganiseerimise protsess on juba käivitunud, seda pilti kaardistatakse ja me püüame minna optimaalsemaks. Aga ka siin on mõned asjad, mis aitavad meil optimeerida ja kokku hoida

ja et te tunnete ennast ebamugavalt. Aga oma ettekandes te, ma ütleksin, viskasite kinda, te andsite seal hinnangu meie muudatusettepanekutele. me ei ole teinud saladust sellest, et tegemist on obstruktsiooniga, ja eks neid muudatusettepanekuid olegi palju. Omal ajal te ise olete pannud ette, et rahvahääletusel võiks küsida, kas Eestis tuleks keelata naistel pükste kandmine või kas abielu mõiste Eestis peaks sisult langema kokku abielu mõiste ja sisuga Kongo Vabariigis. Ja teie kolleege oli veel, kes ikka palju piinlikumaid küsimusi soovisid rahvahääletusele panna. Hiljem te ütlesite, et see oli nali, see oli obstruktsioon. Kas me siis saaksime meie muudatusettepanekud ilma nende lisakommentaarideta ka saali, kui me ütleks kusagil avalikult välja, et osa [neist] oli nali ja osa oli obstruktsioon, hakkame aga hääletama? Aitäh Aitäh küsimuse eest! Need muudatusettepanekud jäid toona komisjoni ja ei jõudnud saali. Täpselt samamoodi on praegu siin selle eelnõu puhul tehtud EKRE 50 muudatusettepanekuga, mida arutati komisjonis ja mis ei jõudnud saali. Aitäh Jaak Valge, palun! Aitäh, lugupeetud eesistuja! Lugupeetud minister! Selles eelnõus nähakse ette põhimõte, et rahaliste hüvitiste väljamaksmisel on hüvitise andjal õigus kanda kõik hüvitised hüvitise saaja ühele arvelduskontole. Ka kojukande võimalus täiesti ära ei kao ja näiteks pensionäril, kelle elukohas on pangateenus raskesti kättesaadav, on endiselt võimalik saada pensioni kojukandega. Tagasipöörduja toetuse määramise lõpetamine jõustub 2029. aasta 1. aprillil. Nüüd minu küsimused. Kas te olete nõus, et usaldushääletust kasutatakse parlamentaarses riigis väga suurte erandite korral?

mis vähegi on seotud riigieelarvega. Kõnealuses eelnõus need seosed on olemas. Selliste eelnõude menetlemise puhul näeb kord et Riigikogu peab vastu võtma [riigieelarvega] seotud eelnõud enne kui riigieelarve. See on see põhjus, miks see eelnõu täna siin usaldushääletuse eelnõude paketis on. Kalle Grünthal,

Ja teiseks on see, et usaldusküsimusega seotud eelnõu menetletakse Riigikogus palju kiiremini ja see on valutum ka teie jaoks sellepärast, et on keelatud igasugused muudatusettepanekud. Sisuliselt tähendab see seda, et usaldusküsimusega sidumine võimaldab eelnõusid läbi suruda ning takistada parlamentaarset arutelu. Ja see ei pruugi olla legitiimne, kuivõrd see kärbib oluliselt ennekõike opositsiooni õigusi. Ja nüüd on riigiõiguse spetsialist Taavi Annus juba ammu asunud seisukohale, et taolise abinõu legitiimsus on põhiseaduse seisukohalt kaheldav. Kuidas kommenteerite tuntud kohtuniku ja riigiõiguse spetsialisti arvamust? Aitäh,

ka eelnõus, mille valitsus uuesti Riigikokku saatis. Nii et ma arvan, et konstruktiivne koostöö komisjonides tagab selle, et need eelnõud

on pöördunud tagasi kodumaale, aga ei ole sellest teada andnud ei kohalikule omavalitsusele ega kuhugi mujale. Aitäh küsimuse eest! Tõepoolest, see ei ole selle seaduse teemade ring. Kolmandatest riikidest siia saabunud inimesed nende hulka kuuluvad ka Ukraina sõjapõgenikud – ei ole tagasipöörduja toetuse saajad ega saa ka kunagi vanaduspensionieas selle toetuse saajaks. Küll aga, kui siia saabub inimene, kes on erihoolekande vajadusega ja kellel on vaja toetatud töötamise teenust, siis teoreetiliselt eksisteerib võimalus, et seda teenust ta saab. Ei ole võimalik teenust saada siis, kui [inimene] füüsiliselt Eestis ei ole. Me jälgime – ja see läheb sellest eelnõust välja – väga tähelepanelikult Sotsiaalkindlustusameti kaudu ka muide töötukassa kaudu, sest töötuna arvel olemine tähendab ka kontakti hoidmist töötukassaga, et need inimesed, kes tegelikult siin ei ole, saaksid registrist maha. Peaasjalikult tegeleb sellega Siseministeeriumi valitsemisala ja loomulikult minu valitsemisalast ja kohalikest omavalitsustest vajalik informatsioon välja läheb, olgu see siis toimetuleku toetuse kontekstis, olgu see haridusasutusse lapse mitteilmumise kontekstis. Seda kõike tehakse. Aitäh küsimuse

Suur aitäh! Vaadake, töötamisega on see lugu, et seal on alati kaks osapoolt. Peab olema ka sooviavaldus. Kui inimene pöördub, siis loomulikult on ka kohustus. Nüüd, see, kas proaktiivne pakkumine on obligatoorne, on omaette küsimus.

ning teenuseosutajad on kohustatud stabiilselt hindama kliendi võimekust, vajadusi ja loomulikult ka soove. Ja nii planeeritakse ühiselt

mõtestatud tegevust sotsiaalses keskkonnas. Rain Epler, palun! Aitäh, hea eesistuja! Proua minister! Ma tulen oma teise küsimusega selle infosüsteemi juurde. [Infosüsteemi] SKAIS arendus on olnud üks pikk ja piinarikas protsess. Ja nagu ma teie vastusest aru sain, siis hetkel veel lõppu ei paista. Ma Ma olen kokku puutunud selliste situatsioonidega erasektoris ja tegelikult on osutunud, et teinekord on nii pikkade ja viltu vedavate projektide puhul ühel hetkel vaja kellelgi teha julge otsus asjale joon alla tõmmata, see ära lõpetada ja hakata otsast peale, kui nii võib öelda. Ja ministeeriumis kindlasti on selleks vaja niinimetatud poliitilist juhtimist. Tegu võib olla sellega, et partner

[süsteemi] kinni, kirjutaks raha korstnasse, hakkaks otsast peale? Aitäh! Meil on pigem olnud arutluse all see, kuidas seda protsessi teha võimalikult säästlikult. Ja ega siis IT‑lahendused ei ole asi iseeneses, nad on seotud ju tegelikult selle sisulise vajadusega, mis seal on taga ehk erinevad teenused või toetused, mida me inimestele pakume ja mida me nendes IT‑keskkondades siis ka menetleme. Me soovime jõuda selleni, et inimestel oleks endal ligipääs, et nad saaks ka taotlusi esitada nendesamade IT‑lahenduste praegu me oleme läbi käimas päris suurt protsessi, et hinnata, millised teenused on üleüldse sellisel kujul vajalikud ja kas neid annab optimeerida, selleks, et kogu seda survet väiksemaks teha IT‑süsteemile, aga ka ametkonnale tervikuna. Ja üks osa sellest on seesama tagasipöörduja toetus, mis selles eelnõus on, mis on ennaktempos jõudnud Riigikokku. Ülejäänud asjadega me soovime Riigikokku jõuda aasta pärast.

Põhjus selles, et usaldushääletusega [seotud] eelnõude vastuvõtmine läheb valitsuse jaoks niivõrd lihtsaks. Ja see tähendab, et kui koosseisu enamus ei ole mingile eelnõule vastu, siis eelnõu läheb läbi. Sisuliselt tekib olukord, kus eelnõusid hakkab tegema valitsus

Ma tänan! Nii nagu täna juba jutuks on olnud: konfliktiolukorras on vähemalt kaks osapoolt. Täna on olnud jutuks ka ahelreaktsioon. Ma tõesti ei taha minna sellele tasemele, et hakata näitama üksteisele näpuga, kes alustas. Ma arvan, et kui me soovime päriselt

antud eelnõule tehti 50 muudatusettepanekut ja komisjonist käisid need läbi ja otsustati need saata suurde saali. Nii nagu te ka ütlesite, teie naljaeelnõud, mis te omal ajal tegite, suurde saali ei tulnud – ja jumal tänatud, et neid ei tulnud siia.

Kas neid IT‑arendusi kuskile ühte kohta viia ja neid keskselt juhtida ja optimeerida oleks võimalik või iga ministeerium teeb seda oma haldusalas ise? Aitäh! on. Aitäh! Tegelikult viimasel paarikümnel aastal on ju proovitud erinevaid viise, et leida see kõige optimaalsem. Ja meil on ju tegelikult ka neid IT‑süsteeme, mis on väga hästi käivitunud, aga nende puhul on samuti vaja teha pidevaid arendusi juurde. Olgu see siis Maksu‑ ja Tolliameti andmebaas või ka rahvastikuregister, mis, tõsi, juba vajab ka muudatusi. Nüüd see, et me igal hetkel peame ja olemegi kohustatud vaatama, mida paremaks teha, vastab tõele. Ja nagu ma olen juba täna öelnud, Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas me tõepoolest neid andmebaase üle vaatame, aga eeskätt just nimelt teenuste kontekstis, sest andmebaas ei ole asi iseeneses, vaid need teenused selle taustal ja hüved, mida inimesed saavad, on see, mille pärast meil andmebaase vaja on. Ants Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud minister! Mul on küsimus teile seoses muudatusettepanekuga nr 54 ja seletuskirjas toodud selgitusega. Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalast Sotsiaalministeeriumi haldusalasse üleantava kinnise lasteasutuse teenuse rakendamine tuleb lükata ühe aasta võrra edasi.

või on need Sotsiaalministeeriumi haldusalas või on probleem koostöös? Suur aitäh! Pealtnäha lihtsad asjad võivad sagedasti detailis olla oluliselt Meil on väga hea koostöö Haridus- ja Teadusministeeriumiga ja personaalselt minul ka väga hea koostöö lugupeetud haridus- ja teadusministriga, kes on erilist tähelepanu pööranud muu hulgas erivajadustega lastele. Ja kinnise lasteasutuse teenus on just nimelt erivajadustega lastele suunatud teenus, mida kohtumääruse alusel. Sõltumata sellest, millisel kuupäeval see asutus ühe ministeeriumi valitsemisalast teise liigub, on garanteeritud, et lapsed kinnise lasteasutuse teenust seal saavad ja ka haridust Maarjamaa Hariduskolleegiumis saavad. Protsess Protsess tõesti on osutunud keerulisemaks ja ma ei nimetaks siin kellegi süüd, vaid teeme nii hästi kui võimalik, aga natukene hiljem. Suur Lõviosa meie ühiskonnast, nii inimesed kui ka ettevõtjad, on vastu valitsuse kavandatud maksutõusudele ja muule Eestit kahjustavale tegevusele. Lõviosa inimestest nõuab peaministri tagasiastumist ja enamus sooviks ka erakorralisi valimisi.

aga peaminister tuli eile välja väga üllatusliku uue variandiga, öeldes, et valitsuse ülesanne ei olegi mingisugust kommunikatsiooni teha, vaid valitsus peab rahvast harima. Kas te olete nõus peaminister Kallase seisukohaga, et rahvas on rumal ja loll … Aeg! … ja kogu probleem ongi ainult selles, et ei saada aru, kui head need teie maksutõusud on? … on? Aitäh! Nii nagu ma ei soovi anda hinnanguid EKRE fraktsiooni 50 muudatusettepanekule, täpselt samamoodi ma ei soovi anda hinnanguid teiste inimeste väljaütlemistele. Kui te räägite harimisest ja kommunikatsioonist, siis olen isiklikult absoluutselt seda meelt, et need mõlemad on äärmiselt vajalikud. Üks täiendab teist. Suur tänu, lugupeetud minister, sisukate ja täpsete vastuste eest! Rohkem teile küsimusi ei ole. Nüüd küsimus istungi läbiviimise reeglite kohta, Riina Solman, palun! Suur aitäh teile, lugupeetud eesistuja! Siin vahepeal, Varro Vooglaid tundis muret, et Jürgen Ligi teda segas – ta tõesti valjuhäälselt segas teda ja pomises, samal ajal kui ta käis siit sotsiaalkaitseministri juurest mööda ja andis talle kollase paberilehekese mingisuguse tekstiga. Nüüd ma küsingi: kas selline ettekandja ja küsitlejate segamine Jürgen Ligi poolt ja sõna viimine siia pulti on kuidagi kodukorraga kooskõlas? Ja kas ka meie saame teada, mis sotsiaalministrile teadmiseks anti? Ma usun, et me kõik saime sellest teada, et kodukord seda üheselt ei reguleeri. Nagu te olete ise rõhutanud, Riigikogu liige on oma mandaadis vaba ja ka liikumises vaba. Me ei ole siin mingeid piiranguid kehtestanud. Nii et selles mõttes see oli küll väga tavapärane, aga me kindlasti ei saa seda eitada ja ma ei näe selles mingit suurt probleemi. Rene Kokk, palun! Aitäh! No seda oli muidugi huvitav kuulata, et te ei näe probleemi. Ma arvan, et varsti hakkab käima rohkem inimesi oma mõtteid ettekandjale andmas kollaste paberitega. Aga ma tahtsin küsida selle kohta tegelikult. rääkige uuesti lahti, mis põhjusel te ikkagi ei võta protseduurilist küsimust siis, kui see üles tuleb. Ma saaksin aru, kui oleks olnud 10, 15, 20, 30 küsimust. Aga see ausalt öeldes näeb väga inetu välja teie poolt. Üks küsimus on väga pikalt üleval, Riina Solman pani selle ammu-ammu

Lihtsalt selle debati pärast. Ja veel kord, kui ma näen, et me oleme ilmselgelt midagi rikkunud või korda muutnud või midagi sarnast, siis otse loomulikult ma olen valmis võtma protseduurilisi küsimusi. Aga kui meil on sisuline debatt ja ma kohe tunnetan, et on ilmselgelt soov tegelikult vastusõnavõttu pidada, siis ma ei saa ma ei saa seda lugeda protseduuriliseks. Võtan kolm viimast protseduurilist küsimust ja siis läheme istungiga edasi läbirääkimiste juurde. Rain Epler, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Iseenesest nõustun teie käsitlusega, et debatti on hea pidada, kui püsida samas teemas, ja sellepärast mu küsimus lähtubki sellest, mida kolleeg Riina küsis. Ka mina pidasin seda pisut kummaliseks, et sellel ajal, kui minister vastab et meie siin tähelepanelikult kuulame, ka kaamera [filmib] ministrit –, ilmub ühel hetkel Jürgen Ligi, kes läheb ministrile kollast sedelit viima. See selleks, Jürgen Ligi personaalküsimust ei ole mõtet arutada.

Aitäh, hea kolleeg! Korrigeerin mõnevõrra oma seisukohta: ma ei pea seda heaks tavaks. Ants Frosch, palun! Aitäh, hea juhataja! Ikka sellestsamast teemast, nendest kollastest sedelitest. Me oleme näinud siin saalis ka mitte väikest sedelit, vaid lausa suurt. Ja me oleme ka näinud, mis seal kirjas oli.

Eesti 200 toonase fraktsioonijuhi Marek Reinaasa poolt. Aga probleem on selles, et see protseduur, kollaste sedelitega istungi mõjutamine, ei ole mitte mingil moel ette nähtud. Meie oleme siin ikkagi avalikus debatis ja siia rakendada selliseid suunavaid ja jõulisi suunavaid meetodeid nagu kollased sedelid on täiesti kohatu. Mis on teie seisukoht? Aitäh, Aitäh, hea kolleeg! Täpselt sama vastus, mida Rain Eplerile ütlesin. Korrigeerisin oma seisukohta ja ütlesin, et ma ei pea seda heaks tavaks. Ja viimane küsimus istungi läbiviimise reeglite kohta. Varro Vooglaid, palun!

Aga mina mõtlesin küsida küsimuse, tõukudes kolleeg Rene Koka tõstatatust. Te ütlesite, et te ei võta protseduurilist küsimust debati huvides. Aga kui on näiteks selline olukord, et ma ei kuule,

Aga möödub võib-olla pool tundi või 45 minutit, enne kui mul avaneb võimalus oma küsimust tõstatada. Kas ikkagi mingites olukordades oleks vajalik ka operatiivselt saada võimalus protseduuriline küsimus küsida? Ja kui oleks, siis kuidas seda küsimust esitada, kui tegemist on tõesti rangelt küsimusega istungi läbiviimise korra ja istungil osalemise võimaluste kohta? Aitäh, hea kolleeg! Seda, kas saalis on lärm või mitte, siiski suudab natukene ka istungi juhataja hinnata. Aga seda, mis puudutab kuuldavust, tõepoolest minul ei ole võimalik hinnata, kuivõrd kuuldavus on teie laual.

Nii, head kolleegid, ma lubasin anda ka selgituse selle kohta, kas usaldusküsimusega seotud eelnõu menetlemisel on võimalik teha ettepanek selle lugemine katkestada.

läbirääkimised, lõpphääletus. Eelnõu katkestamist siin ette nähtud ei ole. Ja veel: kodukorra § 95 lõike 4 kohaselt ei saa valitsuse usaldusküsimusega seotud eelnõu tagasi võtta. Ka see on erinev tavapärasest ehk tal ei ole võimalust usaldusküsimusega seotud eelnõust nii-öelda pääseda. Seega ei peaks saama ka teist lugemist katkestada, sest selle tulemusena võiks juhtuda, et eelnõu ei jõuaks enam üldse uuesti täiskogusse. Te saate aru, et selle katkestamise ettepaneku saab teha ka näiteks koalitsiooni fraktsioon.

siis teeb ta ettepaneku see lugemine katkestada ja ta pääseb sellest hääletusest, mis muidu võiks äkki päädida valitsuse tagasiastumisega. Ja viimane repliik selle kohta, viide ka kolmandale lugemisele. Kolmandate lugemiste puhul ju tegelikult katkestamise ettepanekut võimalik teha ei ole.

Me oleme nüüd mõnes mõttes ringiga jälle kevadesse tagasi jõudnud. Terve trobikond usaldusega seotud eelnõusid on ootamas. Sel laupäeval ütles Kaja Kallas Reformierakonna üldkogul peetud kõnes: "Eesti probleemid said alguse 2016. aastal, kui Reformierakond saadeti varumeeste pingile jalga puhkama ja riigi rahakotile pääses ligi Jüri Ratase esimene valitsus." Ma ei üllatunud kuigivõrd, et peaminister lasi taas häbenematult välja paista sel nii tavaliseks saanud arrogantsil ja arvamusel, et Reformierakonna käes on tõemonopol. Mulle meenus sellega seoses üks kunagi loetud mõte, et kui seltskonnas on inimene, kes pidevalt rõhutab, et ta on kõige targem, siis õige pea koosnebki kogu seltskond sellest ühest inimesest. Reformierakonna reitingu liikumine näitab, et ses mõttes on päris tugev tõetera peaminister on sageli hiilanud väljaütlemistega, mis pehmelt öeldes panevad kulmu kortsutama. Meenutagem [tema] hiljutist mõtteavaldust, et õpetajad peaksid hoiatusstreigi ajal automaksu reklaamima. Tema hilisem vabandus ei rääkinud sellest, et ta oleks mõistnud, kui kohatu ja ebaviisakas oli selle avalduse sisu. Ta rääkis hoopis sellest, et ta oli frustreerunud olukorras, kus ükski ühiskonnagrupp valitsuse tegevust ei toeta, ning seetõttu ütles välja, mida tegelikult mõtles. Ja ma olen üsna veendunud, et ka see laupäevane väljaütlemine tähendas seda, et peaministri arvates ainult Reformierakond peakski riigi rahakoti juures olema. Peaminister näeb riigi rahandust läbi prisma, et riigi rahakott ongi Reformierakonna rahakott. Ja eile õhtust saadik hakkas see Reformierakonna rahakott, kui nii võib öelda, mind painama. Ma mõtlesin, et ma kasutan võimalust pakkuda nii selles saalis viibijatele kui ka Eesti inimestele mõtisklemiseks mõned mõistepaarid, mõned retoorilised küsimused, kui soovite. 10 miljonit dollarit ja Reformierakonna rahakott. VEB Fond ja Reformierakonna rahakott. Autorollo ja Reformierakonna rahakott. Kilekotid ja Reformierakonna rahakott. Valge kampsun ja Reformierakonna rahakott. Kiirtestide hange ja Reformierakonna rahakott. Hoolekandereform ja Reformierakonna rahakott. Ennaktempos läbiviidav rohepööre ja Reformierakonna rahakott. Stark Logistics ja Reformierakonna rahakott. Maksuküür ja Reformierakonna rahakott. Jürgen Ligi selg ja Reformierakonna rahakott. Automaks ja Reformierakonna rahakott. Peretoetuste vähenemine ja Reformierakonna rahakott. Eesti 200 ja Reformierakonna rahakott. Valitsuse usaldamine ja Reformierakonna rahakott. Siin on pikk rivi mõistepaare. Ma arvan, et igaühel tasuks enne hääletuste juurde minemist nende üle mõtiskleda. Minul kujuneb neist mõtisklustest küll päris nukker retrospektiivne vaade. Ja siin on päris palju püütud

see ei ole mingi kitsa ringi huvidest lähtuv obstruktsioon, vaid enamik Eesti inimestest ja ettevõtjatest ei ole nõus nende plaanidega, mida valitsus tahab ellu viia. huvigruppe kaasamata, tahab ellu viia nii, et debatt Riigikogus on tapetud. Eks see lähtub jälle sellest doktriinist, mis ütleb, et tõemonopol on meie käes. Kui me vaatame tänast ja homsetki päevakorda, siis [näeme, et] neid usaldusega seotud eelnõusid on järjekorras terve rodu. Riigikogu esimees juhtis juba kevadel tähelepanu sellele, et pikad istungid võivad inimeste tervisele ohtlikud olla. Ma arvan, ka selline liialt pikk pinges olek, ärevus, kui nii võib öelda, selle üle, et ei tea, kas usaldushääletus ikkagi kinnitab usaldust või läheb vastupidi, võib inimeste tervisele ja närvikavale ohtlik olla. Ja sellepärast ma kutsun üles siin saalis olijaid, ka neid, kes on tänases koalitsioonis, tegema julget otsust, et saata praegune valitsus varumeeste varumeeste pingile. See annaks võimaluse uuteks läbirääkimisteks, uuteks kokkulepeteks, mis võiksid lähtuda sellest, mis tegelikult

varumeeste pingile saadeti, vaid tegelikult on probleem selles, et Reformierakond on liiga harva seal varumeeste pingil istunud. Nii et, head kolleegid, mina kutsun teid üles, kui me ühel hetkel hääletuseni jõuame, valitsust mitte usaldama. Ja uskuge mind, see avab küll ukse nendeks aruteludeks, mis võimaldavad teha häid otsuseid, neid otsuseid, mis lähtuvad Eesti riigi ja Eesti inimeste huvidest. Aitäh! Aitäh! Kahjuks eelnõu sisuga puutumust eelnevas ettekandes ei olnud, aga tõepoolest usaldus viimane oli. Nii et on palve siiski rohkem keskenduda eelnõu sisule, kui me tahame sisukat debatti. Leo Kunnas, palun! Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Hea minister! Minu sõnavõtt tõukub nendest küsimustest, mis mul teile olid, ja meie omavahelisest dialoogist. Ja ma püüan ka ise analüüsida seda olukorda ja liikuda ka mingi vastuse suunas.

miks me oleme siia välja jõudnud, kus me oleme. Ma määratleks seda nii, et kunagi varem Eesti ajaloos ei ole ükski valitsus saavutanud niivõrd lühikese ajaga niivõrd suurt võitu. Ehk siis see valitsus, mis oli seadnud oma põhieesmärgid, nii maailmavaatelised kui ka rahanduslikud, sisuliselt saavutas [võidu] kiirmeetodil kolme kuuga. Kahtlemata, sellise tulemuse nimi on võit. Aga võite võib olla mitmesuguseid. Ajaloost on meile hästi teada selline termin nagu Pyrrhose võit. Makedoonia kuningas Pyrrhos mainis mõningate võitude kohta, mis ta saavutas, et veel paar sellist võitu ja ta on kadunud.

ja igaühe vaade sellele konfliktile on erinev. Aga siiski, me peaks analüüsima seda, mis täpselt aset leidis,

hakkas. Vaatame näiteks teist maailmasõda. On ju selge, et mitte Poola ei tunginud Saksamaale kallale, vaid Saksamaa tungis Poolale kallale. Ehk siis, kes on agressor ja kes on ohver?

milles viis erakonda, kes olid eelmises koosseisus, olid saavutanud konsensuse. Seda võib lugeda selle konflikti algusmomendiks. Obstruktsioon oli lihtsalt reaktsioon sellele, see oli seaduslike vahenditega siin tehtav obstruktsioon. Tuletan meelde, et

Kõik, mis on tehtud, on tehtud töö- ja kodukorra ja ammugi põhiseaduse piires. Kunagi ei ole mindud sellest välja või kõrvale.Nüüd, siit edasi, kuidas see konflikt eskaleerus. Loomulikult, abieluküsimus. Võib-olla koalitsioon käsitleb seda teemat lõpetatuna, aga loomulikult see ei ole nii. See on üks kahest tuumikväärtusest, ütleks niiviisi, tänu millele EKRE üldse tekkis, mille ümber [EKRE] koondus ja tänu millele valijad – need, kes nägid abielu traditsioonilisena – sinna taha tulid. Ehk see on põhimõtteline väärtusküsimus. Ja loomulikult, kui tekib konflikt mingite väga põhimõtteliste väärtusküsimuste puhul, siis ka osapooled on valmis rakendama maksimaalseid jõupingutusi selles konfliktis. Seda on ka antud juhul [tehtud]. Ehk siis see probleem ei ole minevikku vajunud.Ja EKRE pakkus siin välja absoluutselt demokraatliku, kõigile vastuvõetava ja auväärse lahenduse: panna see küsimus rahvahääletusele. Las rahvas otsustab. See osapool, kes kaotab,

ja meie eksistentsil kui sellisel, ütleks niiviisi, puuduks igasugune õigustus ja mõte, kuna üks nendest tuumikväärtustest, mille ümber see erakond üldse tekkis, lakkaks olemast. Loomulikult ei ole midagi sellist võimalik Eesti Konservatiivsel Rahvaerakonnal teha. Ja seepärast see konflikt ongi selline pikk ja põhimõtteline, mitte möödaminev nähtus. Ja mul ei ole teile välja pakkuda mingit head lahendust. Ilmselt selle konflikti lahendamine on väljunud meie võimaluste piirest ehk ei Riigikogu juhatus ega vanematekogu ei suuda enam mingit konstruktiivset lahendust leida. Tõenäoliselt meil meil tuleb pöörduda härra presidendi poole, ehk suudab tema vahendada või modereerida siin mingit lahendust, et see vastasseis saaks lõppeda. ei ole häid vastuseid nendelesamadele küsimustele, mille ma proua ministrile esitasin. Ma püüan analüüsida olukorda just konflikti ühe osapoole vaatest – [seda,] kus me oleme

Aitäh! Head kolleegid, pean vajalikuks meelde tuletada, et me menetleme praegu Vabariigi Valitsuse algatatud sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, mis on seotud usaldusküsimusega. Meil ei ole tegemist peaministrile umbusalduse avaldamise küsimusega. Mul on jätkuvalt palve ikkagi jääda selle eelnõu sisu juurde.

ja kõik, kes meid ka interneti kaudu jälgivad! Me oleme tegelikult siin väga olulises kohas arvestades nii meie parlamentarismi kui ka meie demokraatia olukorda.

seaduseelnõusid, mis kõik on teadaolevalt seotud Vabariigi Valitsuse poolt usaldushääletustega. Seetõttu on väga oluline, et kõik inimesed, kes kes Riigikogus toimuvat praegu jälgivad, saaksid aru, millest siin tegelikkuses jutt on või mis on tegelikkuses kaalul.

ja see on teisel lugemisel. Kuigi minister üritas siin pidevalt viia juttu sellele, et see on väga hea eelnõu ja see teeb inimeste jaoks mingeid asju paremaks ja seetõttu tuleks seda kindlasti toetada, siis siin seletuskirjas on väga selgelt öeldud, et eelnõu eesmärk on luua riigi rahaliste ressursside säästlikuma kasutamise võimalused. Ja siin on küll tagasipöörduja toetusest räägitud, aga üldiselt ka teiste eelnõude

menetlemise käigus ikkagi subjektina välja jäetud, on Eesti inimene, kelle jaoks tegelikkuses ei lähe midagi paremaks. Selle eelnõu

esimene on suured maksutõusud kõikidele Eesti inimestele ning teine on kokkuhoid eelkõige Eesti inimeste ja avalike teenuste arvel. Me teame, et Reformierakonna ja praeguse valitsuse eesmärk on eelkõige koguda erinevate uute maksude, lõivude, aktsiiside, maksutõusude kaudu raha. Minister Võrklaev ütles, et see raha läheks igale poole. Ja me oleme juba siin saalis erinevate eelnõude arutamise käigus näinud, et see raha, mida Eesti inimeste käest kokku kogutakse – ja ka selle eelnõu kontekstis tahetakse kokku hoida –, riigi ressurss, läheb näiteks teiste riikide laenude maksmiseks ja nende tagamiseks

Seesama Kliimaministeerium on sel aastal kulutanud juba ainuüksi üheksa kuu jooksul ära komandeeringutele 468 000 eurot. Kõigi eurot. Kõigi nende seaduste kontekstis, mis on järgmise aasta riigieelarvega seotud ja mida valitsus tahab usaldushääletusega siduda ja niimoodi vastu võtta, üks eesmärk: kokkuhoid, kokkuhoid ja veel kord kokkuhoid, sest riigi rahandus peab olema korras. Aga kui me teisest küljest vaatame, siis sellist tõelist riiklikku kokkuhoidmist me ei näe mitte kusagil. Samuti oli siin juttu seekordsete muudatusettepanekute sisust. Minister alustas oma ettekannet sellega, et hurjutas meie erakonda nende muudatusettepanekute sisu pärast. Ma kordan veel kord üle selle, mida ma ka oma küsimuses ministrile ütlesin. Riigikogu liikmetel ja fraktsioonidel on õigus teha muudatusettepanekuid ükskõik mis põhjusel ükskõik mis sisus.

oletuslikule põhjendusele on üles ehitatud kogu see usaldushääletustega sidumine. Minu meelest ei ole see Ja kui me räägime muudatusettepanekutest, siis hea kolleeg Rain Epler siin juba luges ette mõningad muudatusettepanekud, mida Reformierakond ise tegi, kui nad olid opositsioonis ja tegid omast meelest kõva obstruktsiooni. Meie muudatusettepanekud on nende kõrval lihtsalt puhas formaalsus, aga nemad tõepoolest tegid ettepanekuid, kus oli sees abiellumise võimaluse lubamine alla 14‑aastastega, NATO‑st väljaastumine,

Reformierakond ütles tookord, et see kõik oli nali, aga ma olen täiesti kindel, et näiteks Kremlist jälgiti seda nalja väga tähelepanelikult ja tehti sellest ka omad järeldused. Aga tulles tagasi usaldushääletusega sidumise juurde. Läbi on käinud ka väide, et riigieelarve peab saama vastu võetud enne aastavahetust või vähemalt enne 2024. aasta märtsi, sest muidu tulevad erakorralised valimised. Mina ei saa aru, miks peab. Mina näiteks arvan, et Eesti rahvas toetab pigem erakorralisi valimisi, toetus

Aitäh teile! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Jaak Valge. Palun teid!

Ma tänan selle lahke kutse eest, lugupeetud istungi juhataja! Ma palun kolm minutit lisaaega. Ma tänan selle lahke palumise eest. Lisaaeg kolm minutit, palun! Täis tänutunnet. Ütlen algatuseks, et lugupeetud eelmine istungi juhataja Toomas Kivimägi rääkis püüdlemisest sisuka debati poole. Mina arvan – ja ma olen nõus ka sellest pikemalt rääkima mõni teine kord –, et neid sarimonolooge ei ole mitte mingit põhjust debatiks pidada.

See on probleem ja loomulikult mitte selle istungi probleem, vaid hoopis laiem probleem. Parlamendi ja parlamentarismi allakäik Eestis algas juba palju varem ja praeguseks on parlamendist järele jäänud ainult fassaad. Noh, ma loodan, et mul kunagi tulevikus tekib võimalus sellest ka pikemalt ja põhjalikumalt rääkida. Aga ma tõesti soovitan, et kui vähegi huvi on, võtke saja aasta tagused Riigikogu protokollid ja lugege neid. Te veendute, et siis oli parlamendi töö sisuline. Praegu ta seda ei ole.

välisriigist Eestisse elama tulnud Eesti kodanikule või eesti rahvusest isikule ja tema abikaasale, registreeritud elukaaslasele – ma ei tea, miks just registreeritud, aga noh, tont temaga –, lastele ja vanematele, kui nad on Eestisse elama asunud peale 2024. aasta 1. jaanuari. Viidatud isikutele makstakse kehtiva seaduse kohaselt tagasipöörduja toetust, kui nad on vanaduspensioniealised ja nende sissetulek on alla rahvapensioni määra. Tuletan meelde, et see on 336 eurot ja 39 senti. See tagasipöörduja toetust saavate isikute ring on väike. Ja ütlen etteruttavalt, et see on halb eelnõu. Esiteks muidugi sellepärast, et paljudele Eesti inimestele lõpetatakse tagasipöörduja toetuse maksmine. Ja see on märgiline. Mis sest, kui isegi makstakse muul moel. Oluline on märk. Praegu on neid tagasipöörduja toetuse saajaid 36. Ja kui nüüd suurusjärkudest rääkida, siis võime lihtsalt huvi pärast mõned arvutused teha. Meil on praegu Ukrainast tulnud 18–60‑aastasi mehi, kel on ajutine ja rahvusvaheline kaitse, Eestis oktoobri lõpu seisuga praeguseks kokku 10 700. Ja need 18–60‑aastased mehed, kellel on üldreeglina keelatud Ukrainast lahkuda,

No siis jääks järgi umbes 5000 Ukraina desertööri, kellele maksame mingeidki toetusi ja hoopis suuremas mahus kui see 336 eurot ja 39 senti. Ja kui me nüüd selle protsentuaalse arvutuse ka teeme, siis [näeme, et] see võtab kindlasti üle 100 korra rohkem raha kui nendele 36‑le Eesti inimesele Ega ma ei saa siin muidugi pretendeerida mingisugusele täpsusele, nagu te loomulikult mõistate. Kui selliseid desertööre on 2500,

sellega Ukraina kaitsevõimet ja seda erinevalt meie naabritest. Leedu ja Läti siiski kontrollivad, kas nendel inimestel on õigust Ukrainast lahkuda.

Ja meile on räägitud, et pärast eelmist kriisi, mil välja rändas mitukümmend tuhat Eesti kodakondset, on toimunud rändepööre, eestlasi ja Eesti Vabariigi kodanikke tuleb rohkem sisse, kui välja läheb. Aga see ei pruugi paika pidada, sest meil on väga viletsad rändeandmed.

kes elavad ja töötavad välismaal ja kaaluvad tagasitulekut. Valitsus saadab sõnumi, et me ei vaja neid. Tegelikult praegu oleks vaja saata just vastupidine sõnum: vaja oleks tagasipöördumistoetust tõsta ning laiendada see erinevatele vanusegruppidele ja sotsiaalsetele gruppidele. Meil on selleks võimalusi küll, kas või nendesamade Ukraina desertööride arvel. me isegi peame seda tegema, sest me tegelikult vajame oma Eesti inimesi. Põhiseaduse sissejuhatuse kohaselt on Eesti riigi eesmärk eesti rahvuse ja kultuuri säilitamine läbi aegade. Põhimõtteliselt lõpetaksingi nii, et mõtleme vähemalt selle peale, missuguse signaali me välismaal elavatele eestlastele anname. Kas sellise signaali, et me nende tagasipöördumist ei tahagi?

Palun! Kaheksa minutit. Lugupeetud istungi juhataja! Head istungi jälgijad! Me oleme näinud Reformierakonna juhitava valitsuse käekirja. See on hoolimatu, see on empaatiavõimetu, see on kalk, kalkuleeriv. Omasid pekstakse, võõraid aidatakse, rõhutakse kõige nõrgemaid, koormatakse neid kõikvõimalike maksudega, kooritakse nii, kuis jõutakse, ja kullatakse rikkaid. See on see kindel käekiri, mis on nende tegevusest selle kolme valitsuse jooksul läbi jooksnud.Aga

100 000 eurot, samal ajal kui kümneid miljoneid jagatakse maailma erinevatele riikidele või nende riikide liikmetele laiali. Kümneid miljoneid! Ja nüüd 100 000 euro pärast

sünnimaale, kodumaale tagasi pöörduda. Ja ma saan aru küll, et siin on tegemist selle perioodiga, kui inimene ei ole veel pensioniikka jõudnud, ja see vahe on, aga Eesti riigi otsene ülesanne peaks olema igati ja kõigiti luua selline olukord, et iga eestlane tuleks oma kodumaale tagasi, varem või hiljem, et see oleks soositud ja see oleks toetatud. Muud eesmärki ei saa olla. Meie oma eestlased peaksid koju tagasi tulema. Meil on väliseestlasi mitmetes kohtades, aga viimasel ajal on kõige rohkem neid siirdunud ju Soome. Tuletan meelde, et see on toimunud ka siis, kui oli reformierakondlik valitsus. See muudatus puudutab just nimelt neid inimesi, kes sooviksid võib-olla oma elu lõpu poole oma koduriiki, kodumaale naasta, ja [neile] oli see pisukenegi toetus abiks. Aga seda nüüd enam ei saa, sest kõik teised on tähtsamad, kõik teised riigid, kõikide teiste riikide inimesed on tähtsamad ja sinna me puistame neid kümneid miljoneid vabalt.Teine Teine asjaolu, mida siin eelnõuga nüüd muudetakse, on see, et hüvitiseandjal on õigus kõik hüvitised maksta hüvitisesaaja ühele arvelduskontole. Sisuliselt on tegemist näiteks pensionäri pangakontode optimeerimisega ehk siis koondamisega ühele kontole. No [teades], et see on Reformierakonna valitsus, ma väga imestan,

Aga seda veel ei ole, ju siis on neil arenguruumi. Samal ajal on selline asi vaba riigi põhimõtete vastane, sellepärast et igaühel peab olema õigus ise valida, millises pangas ta kontot omab, millist pangakontot ta milleks kasutab. Esiteks, pangad tõstavad ja regulaarselt muudavad oma teenuste hindasid, ja selle tõttu tõenäoliselt kõik inimgrupid, välja arvatud rikkad, tõenäoliselt pidevalt [valivad], milline pank on neil aktiivne, milline mitte. Kaardihooldustasud suurenevad. Ja seetõttu ongi inimestel mitmes pangas konto. Teiseks, me teame rahva seas väljendit "kirsturaha korjamine". Vaatamata olematule pensionisummale ja olematule toetusele

eelnõu puudutab ka kojukannet, pensioni kojukannet. Siin on öeldud, et Sotsiaalkindlustusamet ei hakka enam korraldama

Samas on jäetud eelnõus täpselt määratlemata, mida peetakse silmas selle all, et pangateenus on raskesti kättesaadav, millised on konkreetsed kriteeriumid, mis hetkest loetakse pangateenus raskesti kättesaadavaks ja mis hetkest ta on kergemini kättesaadav.

ja kui nüüd leitakse näiteks – ma ei tea ju, mis nende peas on, kes on seda eelnõu teinud –, et pangakonto või pangateenus ei ole raskesti kättesaadav [juhul, kui] autoga on lähedale minna – 7 kilomeetrit või 10 kilomeetrit

maapiirkondades elavad inimesed sellistes kohtades, kus näiteks bussipeatusenigi [viib] 5‑kilomeetrine kruusatee. Me ei räägi üldse mingitest keskustest,

siis ta elab sel juhul linnas, kus on tõesti iga nurga peal pangaautomaat. Ja siis ongi selle valitsuse lahendus maksustada ka auto, sest siis on kindlasti ka autoga inimesele see pangateenus raskesti kättesaadav. Ühesõnaga, minu hinnangul see eelnõu ei ole just eriti hästi õnnestunud, ütleksin, et see on halb eelnõu, sest see teeb kõikide olukorda halvemaks. Ja siin on hakanud sisuliselt riik ise otsustama, kes kuidas oma rahaga majandab, kellel on õigus koju tulla ja kellel ei ole õigus oma kodumaale naasta. See ongi meie tänase valitsuse käekiri. Ja samas ei üllata see absoluutselt, sest me oleme juba harjunud selle hoolimatuse, ükskõiksuse ja empaatiavõimetusega. Aitäh! Suur tänu! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Rene Koka. Palun! Aitäh, lugupeetud aseesimees! Head saadikud siin saalis ja monitoride taga ja kõik, kes meid kuulavad ja vaatavad läbi muude meediumite! Kõigepealt peab ju tegema selgeks selle, miks me täna seda eelnõu siin nii tugevalt pildis hoiame – see põhjus on ju selgelt obstruktsioon, EKRE ei ole seda eitanud. Ja võib selgelt öelda, et EKRE kurnab meie võimuliitu selleks, et võimuliit ei kurnaks sind, hea eestimaalane. Seda oleme me selgelt välja öelnud ja seda me ka ei häbene. Sellepärast et peaminister enne valimisi sulaselgelt valetas koos oma erakonnakaaslastega

Ja meie eesmärk on viia asi niikaugele, et Eesti saaks erakorralised valimised ja selle kaudu saaks rahvas vaadata üle oma varasemalt tehtud otsuse. Ma kipun arvama, et see on hoopis teistsugune, kui oli hiljuti toimunud valimistel, sellepärast et lähteandmed, mille pealt inimesed otsust tegid, olid valed.Ja see on väga-väga halb tendents, sest ka peaminister on tunnistanud, et ta ei saanud tõtt rääkida, sellepärast et siis poleks teda valitud. Sellest tulenevalt võib tekkida niisugune lugu, et tulevikus lubavad erakonnad mida iganes. Võib-olla elektriautohuvilisele lubavad elektriautot pärast valimisvõitu, kellelegi lubavad võib-olla koerakutsika, kellelegi talvekartuli. Ja siis tekibki olukord, kus pärast valitsuse kokkupanemist hakatakse riiki juhtima usaldushäälte najal. Ja siinkohal on mul küll palve, selge palve Eesti Vabariigi presidendile: mitte toetada sellist riigi juhtimise viisi ja mentaliteeti. See ei tohi nii minna, see ei ole see, mida põhiseadus on sätestanud ja ette näinud. President ei tohiks seda mitte mingil juhul legitiimseks teha.Aga

36. Ma julgen küll arvata, et see kahju, mida me teeme riigile, andes signaali, et me ei oota tagasi oma inimesi välismaalt, on korvamatu võrreldes selle tühise summaga riigieelarve võtmes, mida kokku hoitakse. Ja seda kindlasti teha ei tohiks.

et pensionärid ikkagi saaksid oma raha jätkuvalt ka koju tellida. Tõtt-öelda paneb imestama, kuidas Sotsiaalministeeriumist üldse eelnõu sedasi välja tuli, et selline punkt seal sees oli. See tuli hiljem välja võtta – muidugi parem hilja kui mitte kunagi. Ja hea, et see sai siin ära muudetud. Aga kui me võtame lihtsalt elementaarse saada, [aru saada sellest,] kuidas inimesed tegelikult elavad, siis ausalt öeldes ei oleks pidanud sihukest ettepanekut üldse siin eelnõus sees olemagi.

mis tegelikult ei peaks isegi olema siin arutelul. Aga siiamaani kuuleme väga palju neist probleemkohtadest, kuidas puuetega inimesed peavad tõestama oma puude

ajas vabaneda, ei ole kuidagi paremaks läinud. Ja ühel hetkel öeldakse talle, et nüüd on seis selline, et te olete oma puudega piisavalt hästi kohanenud

me ei peaks üldse arutama seda eelnõu siin täna usaldusküsimusega vastuvõetava eelnõuna. Aitäh! Suur tänu! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Andrei Korobeiniku. Palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Head kolleegid! Ees ootav usaldushääletus on väga oluline. ainult] hääletus eelnõu või valitsuse vastu, vaid ka hääletus meie põhiväärtuste ja tuleviku eest. Keskerakonna nimel väljendan selgelt seisukohta: me ei toeta seda eelnõu, nagu ka teisi usaldushääletusega seotud eelnõusid, mis meid varsti ees ootavad. Te võite küsida, miks. Sest me ei usalda praegust valitsust.Põhjus pole selles, et me oleme opositsioonis. Tänane valitsus, mida juhib Reformierakond, on toonud kaasa Eesti majanduse ja demokraatia nõrgenemise. Riigikogu aseesimees Toomas Kivimägi väitis, et usaldushääletus on täiesti demokraatlik protsess. Kindlasti on selline võimalus põhiseadusega lubatud, kuid meid ootab ees järjekordne usaldushääletuste arvu rekord: üle kümne usaldushääletuse, head kolleegid. Alles kaks kuud tagasi juhtis Eesti Vabariigi president Alar Karis tähelepanu sellele, et eelnõude sidumine usaldushääletusega Riigikogus õõnestab parlamentaarset debatti. Ma täielikult nõustun presidendiga. Meie parlamentaarne demokraatia on jõudnud madalseisu.Ja nüüd majandusest. Meie majandus on langenud juba praegu kaks aastat järjest, mis on eriti murettekitav arvestades, et enamiku Euroopa Liidu riikide [majandus] on samal ajal kasvanud.

Tulemuseks on kohalike ettevõtete toodangu hinnatõus, eksporditurgude ja seejärel kohaliku turu kaotus, mis viis tehaste sulgemise ja töötuse kasvuni.Kuidas kasvuni.Kuidas peaks kompetentne valitsus reageerima sellisele hävingule? Päästeplaan käivituks, kaasataks eksperdid, tehtaks järeldused. Selle asemel võtab aga Reformierakond pool miljardit eurot riigieelarvest, et jagada seda rikkamatele, sealhulgas Riigikogu liikmetele, ministritele ja tippametnikele.Me ei usalda seda valitsust. Kuid koalitsioonis on ka positiivseid märke. Eesti 200 eelmine juht ja Riigikogu esimees Lauri Hussar on näidanud vastutustunnet, ta keskendus ühele ametikohale, tunnistades, et Riigikogus pole asjad korras. Sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets avaldas siin saalis toetust astmelisele tulumaksule ja nimetas seda ajalooliseks paratamatuseks. See on mõistlik suund. Lootust on!Head rahvasaadikud! Meid ootab ees üle kümne usaldushääletuse. Kui isegi üks neist lõpeb valitsuse umbusaldamisega, viib see uue, mõistlikuma koalitsioonileppe koostamiseni. See annaks võimaluse lõpetada Eesti majanduslangus ja majanduse hävitamine, taastada parlamentaarne demokraatia ja luua optimistlikum tulevik. Meie vastutus on mõelda tuleviku peale ja tegutseda selle nimel. Aitäh! Kuna juhataja peab istungit korraldama, siis ma ütlen ausalt, et on olnud päris palju sõnavõtte läbirääkimiste voorus. Ja me oleme hääletuse

Ei saagi kirja lõpuni lugeda, kui juba, Helle‑Moonika Helme, teil on sõnavõtu soov sees. Palun! Jaa. Ma ei tea, kas ma võin selle palve nüüd ära esitada. Enne, kui me läheme hääletamise juurde, ma paluksin kümme minutit vaheaega. Aga kui see kuidagi protseduuriliselt ei ole praegu õigeaegne, siis võib-olla te loeksite oma kirja lõpuni ja siis ma paluks uuesti sõna. Otsustage nüüd ära, kas te võtate mu palve praegu vastu või saan ma selle esitada veel kord, aga natuke hiljem. Aitäh! Kirja sisu on tõesti see, et Reformierakonna fraktsioon on teinud ettepaneku 21. novembri 2023. aasta istungit pikendada kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui 14‑ni. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonil on ettepanek võtta vaheaeg kümme minutit. Vaheaeg kümme minutit.